Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Правка 163, Южаніна. Ой, вибачте. Боже, вибачте, ми так швидко працюємо. Шановні колеги, підготуйтеся до реєстрації. Прошу реєструватися. 15:10:06

Зареєструвалося 366 народних депутатів України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Повертаємося до розгляду питання реєстраційний номер 1053-1. Переходимо до розгляду правок, які не були враховані комітетом. Правка 163, Южаніна.

до голови комітету, перед підписанням подайте і текст як потрібно, і не потрібно ставити на підтвердження, я думаю, що ця робота буде зроблена. Ми просимо прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням... з техніко-юридичним опрацювання. Я хочу, щоб це спеціально для стенограми.

Несправність РРО може бути викликана саме відсутністю електронного зв'язку або незаконним втручанням в нього, хакерством. Отже, необхідно передбачити можливість подання такого повідомлення у письмовому вигляді. Обов'язок з надання такого повідомлення протягом дня не є коректним, оскільки існують календарний день – доба, робочій день, робочі часи власника РРО, робочі часи отримувачів такого повідомлення, а також час роботи РРО, який може бути як безперервним, так і перервним. Отже, пропонується чітко визначити, про який проміжок часу йде мова. На жаль, саме мої чомусь поправки не були враховані. І більше того, мене даже не запросили на комітет при розгляді моїх поправок. Дякую. Дякую за вашу поправку. Річ в тім, що все, що стосується реєстраторів розрахункових операцій класичних, ми не змінюємо і не вносимо до цього зміни. Якщо мова іде про електронний чек, то ми надаємо для підприємців, який використовує електронний чек протягом місяця 168 годин, які він може працювати в офлайні без зв'язку з сервером, фіскальним сервером Державної податкової служби, це той час, який ми таким чином надаємо йому, аби він не переривав свою роботу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, на правці? Дякую. 168 правка, Ніколаєнко. Немає. 170-а.

Шановні колеги, це якраз блок питань, який стосується проведення операцій з торгівлі валютними цінностями. Ну, дивно звучить, пане Данило, якщо ми дозволяємо в цих операціях також застосовувати програмне забезпечення і не видавати розрахунковий документ паперовий і протягом робочої зміни вони зараз роздруковані оці всі документи, які нам дають кожному в обміннику для того, щоб ми розуміли, що відбулося, за яким курсом і як нам обміняли, то ми говоримо, що тепер ми відміняємо цю, ну, вимогу в разі застосування програмних РРО. Ну, по-перше, з валютними цінностями, так це точно втрата контролю і неабиякий дозвіл на всі махінації, які там і так раніше проводилися. Я вважаю, що в даному випадку, можливо на якийсь термін, але ви маєте виключити ці норми щодо торгівлі валютними цінностями. Це поправка і 180-а, яка вами не врахована, і 185-а стосовно видачі оцього паперового роздрукованого документу.

якщо ми з вами даємо можливість підприємцям вести облік в електронній формі, то створювати для цього якісь штучні обмеження мені здається абсолютно невиправданим. Це те ж саме, що ми говорили про паперові чеки, і тому ми пропонуємо відхилити. Дякую.

210-а. Включіть, будь ласка, мікрофон. 15:15:22 ЮЖАНІНА Н.П. І, шановні колеги, ви, мабуть, в обідню перерву отримали дзвінки, повідомлення зі своїх округів про те, що зараз саме малий бізнес – друга, четверта група – очікують від вас рішення, яке вони від вас просили всю передвиборчу кампанію. Не робіть, будь ласка, цих змін зараз саме для них. Тому 210 поправка стосується: після офлайну, тобто коли не працює зв'язок із сервером контролюючого органу, ми надаємо годину для того, щоб підприємець відправив всі документи розрахункові, які він формував протягом 36 годин. Говорить нам пан Данило, що це нажати одну кнопочку – і всі ці розрахункові документи улетять. Давайте приберемо "протягом години", а напишемо "після встановлення зв'язку". Ви ж довіряєте підприємцям? Якщо за годину після відновлення зв'язку прийде контролюючий орган і ніхто не встановив, а чи я знала, що вже година є зв'язок? За що ви мене… Мені здається, що година – це нормальний проміжок часу, протягом якого можна нажати одну кнопочку. Тому пропоную відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ніна Петрівна, наступна правка яка у вас буде?

Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон Полякову. 15:17:02 ПОЛЯКОВ А.Е. Це стосується правки, про яку пані Южаніна тільки що казала. Тобто, якщо, я так розумію, магазин закривається і зв'язок встановився, то за годину, коли персоналу нема в магазині, вони мають передати ці дані. Можна встановити, я запропонував, 24 години – це нормально. Тобто людина повернулася на робоче місце на наступний день і передала всю інформацію. Я розумію, що трошки не так, як пані Южаніна сказала. Але ж за годину ми знаємо, які є проблеми з Інтернетом навіть у центрі Києва. Дякую. Я поясню. Зв'язок втрачено. Людина працює після цього в офлайні, тобто все одно вона продовжує працювати, продовжує видавати чеки з того діапазону номерів, які в неї збережені на смартфоні. Потім зв'язок відновлюється. Протягом години з моменту відновлення цього зв'язку він повинен відіслати звіт, щоб фіскальний сервер узнав, скільки він реалізував цих, скільки він зареєстрував цих чеків. Мені здається, що 24 години – це взагалі необґрунтовано.

Шановні колеги, мета цієї поправки – це знищення корупційної схеми, за якою єдине приватне підприємство монопольно постачає паперові пломби для для кожного касового апарату. А таких у нас 350 тисяч штук апаратів. При собівартості пломб менше ніж 1 гривня їх відпускна ціна 9 гривень 90 копійок. Тому запровадження можливості замінити емітента пломб не змінює рівень контролю за роботою касового апарату, але ж змінює підхід до корупційної складової та сервісного обслуговування. Тому прошу врахувати цю поправку та демонополізувати цю корупційну складову, коли тільки один оператор постачає пломбу та заробляє на цьому

електронний чек взагалі руйнує будь-які монополії на ринку касових апаратів. Ми знаємо про цю проблему, ми погоджуємося з тим, що її треба вирішувати. Але якщо це треба вносити зміни до закону, давайте внесемо спільно інший нормативний акт, Якщо ми можемо вирішити на рівні виконавчої влади, то ми це питання проконтролюємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на правці? Ставлю на голосування правку номер 230, Королевська. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. 232-а, Южаніна. Починаючи із 232-ї по 273-ю, прошу не ставити на підтвердження, все ті ж самі помилки, які допущені при формуванні проекту закону.

Шановні колеги, торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням підпадає під вид ліцензійної діяльності та не може здійснюватись фізичними особами на ринку. Вимога застосування РРО при торгівлі вживаними товарами унеможливить легальне існування так званих "блошиних" ринків. Тому я просив поставити на підтвердження цю правку для того, щоб ми визначились, хто саме проти існування блошиних ринків. Будь ласка. Ставлю на голосування правку 250. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. Народного депутата Бондарєва. За-28 Рішення не прийнято. Правка 261, народного депутата Бондарєва. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон Бондарєву. Цим законом фактично нівелюється контроль за спотворенням або знищенням даних при проведенні розрахункових операцій. Копії розрахункових документів, які на них містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора, на такій странице. Оскільки запропонованого якогось іншого засобу такого контролю дозволеного не визначено законодавством, тому я хотів би, щоб все ж таки ця правка мала участь.

Становлення вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та дотримання вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій є суто технічною функцією, яку має виконувати Мінфін, та є непритаманною для функцій Кабінету Міністрів як колегіального органу, не потребує узгоджень з іншими членами КМУ. Тому я пропоную все ж таки за текстом статті 13 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики". Дякую.

За-19 Рішення не прийнято. Правка номер 269 Бондарєва. Наполягаєте? 15:24:59 Ніна Петрівна, правка 273, вона частково врахована. 274. наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 15:25:18 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, а тепер найцікавіше. І хто ж буде стимулювати наших підприємців, які будуть зобов'язані хто з жовтня 2020 року, хто з 1 січня 2021 року видавати чеки і не видавати чеки, а формувати їх в електронній формі. Виявляється, ми і сюди вносимо таку форму "застосування фінансових санкцій до підприємця на основі скарги покупця", так звана система кешбек. Та цю систему 5 років намагалися якось втягнути сюди лобісти цієї системи, в зал і для застосування, ми опиралися їй. Не ця система має стимулювати видачу чеків, а саме зміна системи оподаткування доходів громадян. Якби ми оподатковували нетто а, не брутто, то тоді би громадяни чекали, поки кожному видадуть документ, і ми би оподатковували ту частину доходу, яку справді можна оподатковувати. Ви пішли хибним шляхом і в Податковий кодекс вносите цілий розділ…

Дайте завершити, будь ласка. ЮЖАНІНА Н.П. Я думаю, ви натравлюєте один проти одного звичайних громадян. І так зараз скарг дуже багато. Це, по-перше. І не місце цьому розділу в Податковому кодексі. Тому я наполягаю, щоб цей розділ був вилучений з Податкового кодексу і існував тільки окремим документом, якщо ви готові його прийняти.

Видавати чек. І видавати чек щодо кожної транзакції, яка відбувається, і всі питання взагалі відпадають. І якщо ми даємо можливість споживачу проконтролювати підприємця, щоб він видавав чек і споживач був захищений, нічого поганого в цьому немає. А щодо стукачества, ну, давайте не ображати ні один одного, ні громадян наших. Мені здається, що, надаючи споживачу ефективний інструмент, захищаючи його, ми робимо добре. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 274 народного депутата Южаніної, комітет її не підтримав, прошу визначатися та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. Наступна правка. Ви більше не будете наполягати на правках, Ніна Петрівна?

ще один раз просто наголошу, що при застосуванні програмного забезпечення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніна Петрівна, я вибачаюся, але давайте по Регламенту. 277, Герега. Не наполягає. Васильченко, 278. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон.

Дуже дякую. Шановні колеги, шановний пане Голово! Насправді, сама ідея законопроекту правильна, фіскалізація потрібна, але законопроектом, основною метою говориться про те, що він направлений на те, щоб полегшити умови бізнесу. Ми чітко розуміємо, що розвиток економіки без розвитку малого, середнього бізнесу є неможливим, і від себе подавали відповідні правки, аби справді спростити життя малому і середньому бізнесу, оскільки ми завжди декларували і далі говоримо, і будемо захищати інтереси малого і середнього бізнесу. Зокрема, ми подавали правки, які стосуються того, аби підняти ліміт пов'язаний із обов'язковим застосуванням РРО чи програмних реєстраторів до 1,5 мільйона, що не було прийнято. Також пропонували для того, щоб бізнес… оскільки малий і середній бізнес є дуже чутливим, для того, щоб він адаптувався, збільшити оцей термін впровадження з 1 січня 22 року, що теж не було враховано. А також ми просили… передбачали своїми правками, щоб збільшити загалом ліміти для першої-третьої груп, оскільки вони встановлювалися ще в 14-15-му роках, що зараз є абсолютно не актуальним. Відтак, ми пропонували першій групі встановити до 600 тисяч, другій – 3 мільйони, а також третій – 7 мільйонів. Ці всі розрахунки не просто так з неба взялися, вони були здійсненні на основі багатьох економічних показників. І ми не будемо… оскільки правки не були враховані, ми не будемо підтримувати в комплексі даний законопроект 1053-1 та 1073. Оскільки для нас інтереси малого, середнього бізнесу є надзвичайно важливими, і ми будемо працювати над тим, щоб їм справді полегшувати умови для ведення бізнесу. Дякую. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні цієї правки? Дякую. 280-а, Бондарєв. Подання копій лише в електронному вигляді або відсканованих, кстати, процес сканування також передбачає відцифровку документів, значно обмежує процес оскаржень. Оскільки майже половина території України не охоплена Інтернетом, мінімальна ціна флешки, яку буде треба придбати для фізичного надання копій в електронному вигляді, майже дорівнює мінімальній вартості оскаржуваної операції – 100 гривень, за визначенням нового пункту 4 статті 25. Отже, пропонуємо також дозволити подання скарги у письмовому вигляді та дозволити робити копії розрахункових документів також на паперових носіях. Також абзац 10 містить некоректну норму. Скарги на порушення платником податків вимог законодавства щодо здійснення розрахункових операцій можуть також подаватися покупцями (споживачами) в інших, передбачених законодавством, формах. Однак, законопроектом не визначені такі інші форми, а також таке інше законодавство. Якщо ж мова йде про судові оскарження, то право на них існує… Дайте 10 секунд завершити. БОНДАРЄВ К.А. То право на них існує апріорі згідно з процесуальним законодавством. Тому ця правка дійсно необхідна. Дякую.

таких скарг і проти порушення права підприємців. Відхилити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 280 Бондарєва. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися.

Шановні колеги, на сьогодні ми бачимо, що йде дуже гарно і зрозуміло, для того, щоб навести лад в країні з податками, з фіскальною взагалі проблемою, треба, дійсно, реформувати галузь. Я розумію, що для того, щоб оцінити цю галузь і ці податки, які сьогодні не сплачують для того, щоб потім вносити відповідні реформи в зал і голосувати за них, треба спочатку оцінити, тому є певний поштовх до максимального адміністрування податків. Але, друзі, цей принцип є в такому анекдоті. Що робити, щоб корова давала більше і менше коштувала в удержуванні? Її треба більше доїти і менше кормити. Так оце саме закон саме про те. На жаль. Дякую. Ніна Петрівна, наступна правка, на якій ви будете наполягати, 283-я? Восьма? 15:35:06 ЮЖАНІНА Н.П. Цей блок стосується штрафів. Шановні колеги, ще раз почуйте, ми обіцяли всі бізнесу навпаки, щоби стимулювати саме використання повсякденне, повсякчасні реєстраторів відмінити навіть щодо класичних… ГОЛОВУЮЧИЙ. Так вона ж врахована. 288-а ж врахована. Врахована редакційно.

Вибачте. 285, Бєлькова, частково врахована. Наполягаєте. Ні, тут… 285 частково врахована. Я тому й не зупинився.

а не карати. Ну, зараз що пропонується? Ви пропонуєте, що якщо перше порушення протягом календарного року,

відсотків за перше порушення! Ну, ми же розуміємо, що зараз, коли почне діяти нова процедура, у людей будуть невмісні порушення виникати. Навіщо за це так жорстко карати? Давайте залишило більш збалансовану систему штрафів, яка була, та не будемо зараз карати людину за те, що вона не зможе вчасно запровадити та задіяти всі свої можливості. Дякую.

штраф в одну гривню, чому ми від нього відмовляємося? Бо він не працює взагалі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте. Правильно я розумію? Далі, 292-а, Герега. 294-а, Поляков.

308-а, Южаніна. Я не бачу, відійдіть, будь ласка, пани народні депутати. Ніна Петрівна, 308-а, наполягаєте? Включіть, будь ласка... 15:38:32 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, є маленька хитрість, коли враховано редакційно, а, насправді, відхилено поправку. Редакційно – це слова поправили, на яких я звернула увагу. Ми ідемо по блоку штрафів. Я чесно думала, що і ви підтримуєте думку, що всі штрафи мають бути відмінені крім за невидачу чеку. І цей штраф має бути грандіозним, один єдиний. Ви зараз, крім того, що для РРО піднімаєте штрафи в любому випадку і ще їх і застосовуєте для програмного забезпечення і програмних РРО. Це не те, що несправедливо, а взагалі не те, що ми обіцяли людям. Тому я категорично проти всіх штрафів при застосуванні програмного забезпечення, хоча би для цих людей зробіть виключення, будь ласка. І не наполягаю на своїх поправках уже до... Там при закінченні дасте слово і все. Дякую. те, що підприємець не веде книжку обліку розрахункових операцій. Ми цей штраф прибираємо. Той же самий про звітність, що ми говорили з вами, не тягне за собою відповідальності, порушення, порушення цього порядку. Тобто всі ці склади правопорушень адміністративних, які існували, вони є. Дещо піднімаються штрафи, але не набагато, на 10, на 20 неоподатковуваних мінімумів. Дякую. Шановні колеги голови фракцій, будь ласка, запросіть колег до зали. Я думаю, що хвилин через 5-10 ми будемо голосувати. 309-а, Королевська.

голосуванням, що ми побачимо, тому що тут багато змін. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніна Петрівна, я ваші більше не ставлю, я правильно розумію? Дякую.

Діденко, 358-а. Не наполягає. Я пам'ятаю, Ольга Валентинівна Бєлькова, 359 правка. Дайте слово, будь ласка. Дякую, пане Голово. У мене є 2 правки, які пов'язані між собою і я звертаю увагу залу саме на ці правки. Це 359-а і 372-а. Справа в тому, що на сьогодні існує відповідальність виробника і того, хто реалізовує, звичайні стандартні РРО. Якимось чином у цьому законопроекті відсутня відповідальність таких самих виробників, але щодо програмних РРО. Я вам скажу, що буде відбуватися в майбутньому. Програмісти, які спрограмують їх ідею у вигляді програмного забезпечення, не будуть мати відповідальності перед підприємцями, які будуть використовувати ці РРО. Пане Данило, мені видається, що якраз ці дві правки я би дуже радила підтримати комітету. Тому що, що виробник РРО звичайного, що програмного – це дуже серйозна відповідальність, і вони повинні відчувати свою відповідальність. Бо якщо щось буде не так з їх програмним продуктом,

Шановні колеги, Пане Данило, я прошу вас, вивчіть це питання і поставте на голосування для того, щоб ми включили відповідальність цю. Це дуже важливо. І вас підтримають підприємці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ольга Валентинівна, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 359. Відхилено комітетом. Прошу визначатись та голосувати. 15:43:27 Дякую. Рішення не прийнято. Васильченко, 365 правка. Не наполягає, дякую.

410-а, Бєлькова. Включіть, будь ласка, мікрофон. у цьому залі була ситуація, коли здається, що меншість щось пропонує, опонуючи до більшості просто тому, що їм так хочеться. Ні, неправда. І пан Данило може підтримати мою тезу про те, що в нашому комітеті багато ми зробили чого спільно. Так от у цьому пункті, я говорю доволі конструктивну позицію. Колеги, якщо ми відтерміновуємо і обіцяємо підприємцям, що буде дешеве, безкоштовне РРО, то чому ж ви не погоджуєтесь на мою правку, яка відтерміновує введення вимог щодо програмного РРО, якщо ДФС його створить і надасть безкоштовно, і буде гарантувати своїм штампом, що це їх програмне Я вважаю, це буде справедливо, якщо ми відтермінуємо введення дії цього закону до цього важливого пункту, коли ДФС саме гарантує безкоштовне програмне забезпечення програмне забезпечення на їх стороні. Чомусь навіть ця правка не підтримана. Ну, дайте ж мені шанс пишатися… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на правці, на голосуванні? Дайте слово Гетманцеву. Останнє речення: контролюючий орган забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб'єктом господарювання. Чорним по білому записано, що це програмне забезпечення буде безкоштовним. Це була пропозиція Ніни Петрівни, ми її врахували при роботі над законопроектом. Дякую. Шановні колеги, всі правки ми пройшли. Але, Данило Олександровичу, я вам даю слово щодо додаткових матеріалів, які були роздані.

я особисто вважаю доречною, це правка 27.

який придбав в нього той чи інший товар, з його картки знімати гроші і віддавати йому готівку, що, безперечно, повинно фіксуватися електронним чеком, Це прохання бізнесу, яке ми просимо підтримати.

Вона не з голосу вноситься. Вона була в розданих матеріалах. Підніміть, будь ласка, матеріали. Автор може лише наполягати, якщо він наполягає. Шановні колеги, ставимо на голосування правку номер 27… Данило Олександрович! З цих матеріалів, які були роздані додатково… З основної таблиці. Прошу… Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до голосування. Шановні колеги, прошу за підтримки комітету проголосувати за правку 27 та підтримати її. Прошу підтримати та голосувати.

Діденко. Дайте слово Діденко, автору правки, будь ласка. Шановні колеги, ця правка про те, щоб можна було надавати документи не тільки в паперовому, а і в електронному вигляді. Це йдеться про те, якщо товари розвезли по багатьом точкам, а документи тільки в одної знаходяться. Щоб не робити якоїсь проблеми, треба надати документи в електронному вигляді. Розумію, всі втомилися. Але прошу підтримати і проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Комітет підтримує цю правку? ГЕТМАНЦЕВ Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Будь ласка, колеги, підготуйтесь до голосування. 358. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 358. Комітет її підтримав. Прошу підтримати та проголосувати.

За-258 Рішення прийнято. Правка врахована. Данило Олександрович, є ще пропозиції? Якщо більше пропозицій нема… Да. З мотивів – хвилина, Герасимов.

От зараз може бути прийнятий законопроект, але вже в другому читанні і в цілому як закон, який нанесе досить тяжкого удару по малому бізнесу. Шановні колеги, ну, читайте і думайте, що ми тут приймаємо. Це перше. І друге питання. В цьому законі також "зашита" досить серйозна норма, щоби кожну бабусю не тільки змушуєте з телефоном ходити до магазину, а вимагаєте, щоб вона пішла і купила смартфон. Це супер. Але, знаєте, що, давайте йти як нормальне суспільство в розвитку, а не просто, через закон заставляти бабусю приходити до магазину і після того повертатися, бо в неї, мабуть, немає смартфона. Тому я, фракція нашої партії не може підтримати цей законопроект, і я закликаю всіх колег в залі бути дуже уважними до того, що ви голосуєте. Тому що закони впливають на мільйони українців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Артуре Володимирович, давайте, по-перше, не вводити в оману колег. По-друге, був такий проміжок часу, який зробив так, щоб бабусі неможливо було отримати смартфон. Так? І давайте зробимо зараз так, щоб в нашій державі були податки і хоча б якісь телефони у них були, у наших бабусь. Королевська – з мотивів, хвилину. Будь ласка, включіть. 15:53:35 КОРОЛЕВСЬКА Дві хвилини прошу. Шановні колеги! Знаєте, благими намірами дорога, добре, щоб до раю вела, на жаль, чаще все ж таки до аду. Чому? Тому що, з одного боку, як би красиво виглядає сама ідея, і як би був вже пілотний проект, і як би все класно, що не треба касових апаратів, що можна програмне РРО. Але є декілька таких дуже яскравих недопустимих зараз речей, що стосується принтерів, роздруківки чеків, штрафів та всього іншого. Шановні, давайте все ж таки почнемо з того, щоб знайти ті кошти, які були вкрадені попередньою владою. Щоб побороти сьогодні монополію, щоб побороти корупцію, щоб ті, хто грабували країну, більше її не грабували. І ось тоді ми покажемо і малому бізнесу, і самозайнятим особам, пенсіонерам та всім іншим, що ми вже… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу голів фракцій підготуватися до голосування. Шановні народні депутати, займіть, будь ласка, свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний номер 1053-1). Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування, прошу підтримати.

Дякую. За – 237, проти – 18, утрималися – 55. Рішення прийнято. Покажіть по фракціям. Переходимо до наступного питання порядку денного, проект Закону… "Слуга народу" – 235, позафракційні – 2. Рішення прийнято. Я думаю, що наші телеглядачі вміють і бачать результативність роботи Верховної Ради. "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0. Дякую. Все? Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний номер 1073) (друге читання). Слово надається заступнику голови, голові Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Шановні колеги, будь ласка, не розходьтесь тут небагато правок, я думаю, що ми скоро перейдемо до голосування. 15:57:07 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Дякую за підтримку. Ми з вами, дійсно, прийняли вірне рішення, рішення, яке набуде чинності для бізнесу аж… для малого бізнесу, тобто для другої-третьої групи аж через півтора року, а щодо ризикових галузей через рік. Тому я переконаний в тому, що ми зможемо з вами, якщо навіть будуть якісь певні моменти в програмному забезпеченні, підкоригувати наше рішення і зробити так, аби бізнесу було зручно. Я хочу, щоб ми з вами, розглядаючи наступний законопроект, який є пов'язаний з попереднім, відмовилися від продукування міфів щодо того, що ми змушуємо придбавати сматфони літніх людей, щодо того, що ми якимось чином порушуємо їх права. Дайте можливість країні зажити за іншими правилами, за цивілізованими правилами, за тими правилами, за якими живе весь світ. І саме на це спрямований пакет законопроектів до другого… Другий законопроект – це 1073. Він, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу у зв'язку з детінізацією розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Прошу звернути увагу, що відповідно до частини другої статті 118 Регламенту Верховної Ради комітет подав на заміну сторінки 21 та 22 до раніше наданої порівняльної таблиці другого читання законопроекту 1073. Я прошу Верховну Раду підтримати законопроект у другому читанні та в цілому з врахуванням техніко-юридичного доопрацювання. Дякую. Дякую Данило Олександрович. Переходимо до розгляду правок, які не були враховані комітетом. Перша правка, Южаніна. Не наполягає. Наполягає? Включіть, будь ласка, мікрофон. 15:59:25 ЮЖАНІНА Н.П. Слухайте, а тут ще більш страшні речі, і, будь ласка, не заспокоюйте громадян, тому що в цьому кешбеку немає нічого здорового ніякого глузду. Переходимо на систему оподаткування доходів фізичних осіб за принципом нетто, як це робиться в інших країнах. Тоді будуть брати всі чекати і звітувати, і докладати для того, щоб оподатковувалася тільки різниця. Тому зараз я хочу, щоб ви… в цьому якраз законопроекті є виписані всі статті щодо утворення цієї системи, як вона буде працювати, як вона буде вираховувати і систему подання скарг звичайними людьми на продавців. Я пропоную цей розділ повністю видалити із цього законопроекту і прошу поставити поправку на голосування. Дякую.

наші колеги пропонують його ввести зараз. Мені здається, що загальне декларування ми можемо ввести тільки тоді, коли у нас будуть вже врегульовані всі інші відносини у сфері протидії ухилення від оподаткування, в першу чергу з боку великого бізнесу. І цей законопроект спрямований на протидію ухиленню від оподаткування саме великого бізнесу з використанням моделі єдиного податку. Прошу на це зважити. Поправку відхилити. Дякую. Дякую. Ніна Петрівна, ви наполягаєте на ставленні на голосування, так? Ставиться на голосування правка номер 1. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися, шановні депутати. За-42 Рішення не прийнято. Йдемо далі. Правка номер 2 народного депутата Королевської. Наполягаєте? Прошу дати слово народному депутату Королевській. ну, правда, починати боротьбу з малим бізнесом, коли у нас повністю ще гуляє монополія, корупція та олігархат в країні, ну, це не дуже чесно. І тому, коли зараз пропонують, що той, хто подасть скаргу на роздрібного торговця, отримає компенсацію частини штрафних санкцій, так званий кешбек, ну, повірте, це система такого зловживання, тому що з'являться такі самі мисливці за чеками, вигадуючи засоби компенсації з бюджету. Ну, давайте все ж таки об'єднаємо всі наші зусилля зараз, щоб навести порядок там, де монопольні ринки, там, де мільярдні прибутки, так, де грабіж з бюджету, на жаль, продовжиться ще старою владою. Ну там ми зможемо зібрати мільярди додатково у бюджеті. Ну, не зберемо ми зараз з малого бізнесу, окрім великих потерь для бюджету та робочих місць. Дякую. Дякую. Насправді я переконаний у тому, що ми не… що ми повинні діяти в усіх напрямах, діяти одночасно і діяти дуже швидко, бо та довіра, яка надана нам зараз людьми, вона насправді дає нам можливість змінити країну швидко і так, як ми всі мріємо. Що до механізму кешбеку, я хочу пояснити всім присутнім, хочу пояснити телеглядачам, які нас зараз дивляться, яким чином він працює. Для того, аби притягнути підприємця до відповідальності за видачу фальшивого чеку, а мова йде не про взагалі невидачу, а видачу тільки фальшивого фіскального чеку, споживач повинен через свій електронний кабінет подати скаргу контролюючому органу, контролюючий орган повинен перевірити, винести податкове повідомлення рішення, яке буде оскаржене підприємцем в адміністративному порядку, а потім до суду. Це все займає більше року, може, півтора року. Я не думаю, що знайдеться багато таких "мисливців", які захочуть зловживати… зловживати… А з іншого боку, це є той інструмент, який… Дякую. Шановні колеги, ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягають – так? Правка номер Правка номер 6, Васильченко Галина. Не наполягає. Дякую. Діденко. Не наполягає. Васильченко, скажіть, будь ласка, чи ви будете наполягати на правках? Не будете. Дякую. Бєлькова, правка номер 9. Наполягаєте? Шановні колеги, будь ласка, відійдіть, вас... не видно колегу вашого. Дякую. Бєльковій включіть, будь ласка, мікрофон. Правка номер 9. 16:04:56 БЄЛЬКОВА О.В. Дякую. Шановні колеги, з поваги до президії, до всіх колег у цьому залі я більше не буду наполягати на своїх подальших поправках. Разом з тим, використаю цю хвилину для того, щоб пояснити свою особисту позицію. Якщо у попередньому законопроекті у мене були, скажімо так, правки, які направлені, на мій погляд, на покращення загальної ідеї, то в цьому законопроекті я особисто категорично проти нього, я вважаю, що той безпрецедентний, ну, запас довіри, який є сьогодні у партії влади використали абсолютно не на те. Подібна історія була лише в одній країні, яка несильно є ліберальною – це Південна Корея. Колеги, ну, хіба ми не могли запропонувати колективно лотереї, які ґрунтуються на позитиві, які дають значно більше можливостей для громадян реалізувати свої права і мотивувати їх купувати у тих, хто видає чеки? Натомість ми абсолютно не вирішуємо проблему тих, хто сьогодні жодного чеку не видає, бо для кешбеку

30 секунд дайте. буде сприйматися суспільством через рік, я думаю, що негативно. Не підтримую. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правка номер 13, Южаніна. Ніколаєнко Андрій, 10 правка. Ольгою Бєльковою, моєю колегою по фракції, колегою по комітету. Вважаю цей законопроект, як я і виступав під час першого читання, драконівським. Шановні колеги, ті 15 чоловік, які сьогодні зранку стояли під Верховною Радою з написами "1053 – так" і "1073 – так", це ганьба тому, хто це організував. Я підійшов до цих людей, ці люди не знають про що цей законопроект, вони не є підприємцями. Це були проплачені люди тим, хто лобіює ці законопроекти. Кешбек не працює ні в одній країні світу, окрім Південної Кореї і там абсолютно інша правова і податкова культура. І ще раз хочу наголосити, тінь починається не з малого бізнесу, тінь починається з митниці і з податкової. Якби ми там її подолали, тоді б ми могли казати, що потрібно чистити і малий…

63-93 мільярди гривень збитків, офшорні схеми – 22-36 мільярдів збитків, контрафакт – 10-12, зарплата в конвертах – від 25 до 50. Скільки ви думаєте зниження оборотів ФОП, те, що ми будемо долати, і що буде замість… те, що інші ФОП втрати, там, де по найму? 4… 3 мільярди. Тобто ми не гонимось і не переслідуємо тих, хто краде у держави і у народу по 20-30 мільярдів на рік і ми зараз починаємо з малого, середнього бізнесу. Треба наводити лад, але точно не з цього потрібно починати. Тому, шановні депутати "Слуги народу", ви проголосуєте, я це розумію, просто будьте готові, особливо мажоритарщики, коли ви поїдете на округ, не ходіть на базар, до вас буде дуже багато запитань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Да, Данило Олександрович. Дякую за вашу позицію. Але хочу наголосити на тому, що і "сірий" імпорт, і зарплата в конвертах, і використання великим бізнесом єдиного податку для оптимізації, це все в одному ланцюзі, в одному ланцюзі. І якщо ми просимо підприємця продати телефон і оформити це через електронний чек він продає цей телефон через електронний чек. Він десь його повинен оприбуткувати, по-білому оприбуткувати. І це і є цей сірий імпорт, з яким ми боремося. І, дійсно, треба це робити і з митницею. Тут був Нефьодов, ми з ним з ним говорили про це. Але це все треба робити

Шановні колеги, мені здається, або ви не розумієте до кінця, що ви говорите, або ви спеціально говорите це для тих, хто не знає це. У нас з січня 2018 року запроваджена система обов'язкового застосування РРО для складної побутової техніки, в тому числі смартфонів і всіх інших товарів, на які видаються гарантії. Скажіть, будь ласка, який результат? Ви зараз говорите, що ви виводите великий бізнес в чисте поле із тіні?! Та ви його не виводите, тому що вже 2 роки є можливість виводити. Який результат? Його нема. Ви зараз налякали всіх людей і протиставили проти себе, не проти нас, саме таким безглуздим підходом. І ще з кешбеками. Ладно, вже почали б застосовувати програмне забезпечення і програми, але років через 4, через 5, коли були би докази того, що ця система працює. Так ви ще зараз бізнес один проти одного налаштовуєте. Моя поправка номер 13 і наступна номер 17, яка відхилена, вони … ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Ніна Петрівна. Дайте 10 секунд. 16:11:42 ЮЖАНІНА Н.П. Це знову нормопроектуальна техніка, не треба ставити на підтвердження. Просто виправити при підготовці законів. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні? Ні. А наступна правка, на якій будете наполягати? Включіть, будь ласка, мікрофон Южаніній.

тих, хто в першу чергу зробив для себе робоче місце та зараз годує сам свою родину, ну, давайте все ж таки трошки відкладемо зараз цю пропозицію. На усіх робочих групах фактично одностайно всі учасники схилялися до того, що система кешбеку в умовах України не сприятиме розвитку бізнесу, а навпаки може бути використана для негативного впливу на законослухняних підприємців. Ну, навіщо нам зараз створювати таку складну систему адміністрування, перевірок. Кого? Тих, хто нічого сьогодні не просить від держави, тих, хто годує свої родини. Ну, давайте трошечки лояльніше поставимось до малого бізнесу та не будемо їх провокувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Комітет не підтримує? Комітет не підтримує. Просимо відхилити і просимо звернути увагу на те, що ми з вами взагалі не розповсюджуємо ці правила на першу групу. На першу групу взагалі не розповсюджуємо. Тому торгівля на ринках вона ніяким чином не стосується ні електронного чеку, ні РРО. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 29. Прошу визначатись та голосувати. Комітетом не підтримана. За-20 Рішення не прийнято.

29-а, Королевська. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 16:15:02 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, ще раз звертаємось до вас не вводити систему кешбек. Кешбек пропонується авторами законопроекту як спосіб контролю за бізнесом через використання споживачів. І хто подасть скаргу на сьогодні роздрібного торговця, отримає компенсацію частини штрафних санкцій. Ну, шановні, ця система може тільки погіршити сьогодні роботу тих, хто дійсно дійсно работает легально, хто сплачує податки. Тому що, якщо людина не буде видавати ці чеки, не буде сплачувати податки, то ніхто ніхто на цю людину і не подасть до суду і не буде проти нього застосована ця складна процедура, яка може за собою привести до маніпуляцій. Ну, не на часі зараз нам цю вводити структуру. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ні. Дякую. 56-а, Королевська. Наталія Юріївна, може ви зразу по деяким, я вам дам 2 хвилини, ви по всім пройдетесь, і ми не будемо повертатись?

Ми ще раз звертаємось до вас, що зараз в умовах, в яких працює український бізнес, малий та середній бізнес друга та четверта група, в першу чергу. Ну, не можемо ми посилювати тиск на ці групи. Чому? Тому що це зараз сотні тисяч, а майже мільйони, робочих місць. Це люди, які нічого, ніколи не беруть від держави: ні ПДВ, не вимагають якісь компенсації, не отримують ніяких дотацій. Вони створили свій бізнес, вони дали робочі місця. І обов’язок держави сьогодні – навпаки стимулювати, щоб вони не закрились, щоб вони не поїхали з нашої країни, щоб вони далі працювали. Система кешбеку це може бути використано проти цих людей. І тому, поки ми не поборемо корупцію, не створимо ті у нас дійсно фахові органи контролюючі, які не будуть допускати мошенничества сьогодні в цій сфері перевірок, до тих пір сьогодні надати таке право перевіряти та контролювати цей малий бізнес – ну ми просто самі створюємо собі додаткові проблеми. Ну навіщо вони нам зараз потрібні? Данило Олександрович, давайте об'єднаємо зусилля для того, щоб великий бізнес сьогодні починати стимулювати сплачувати податки. Щоб великий бізнес сьогодні сплачував ПДВ, мотивувати створювати робочі місця. А не воювати з малим та середнім бізнесом – фундаментом будь-якої демократичної держави. Дякуємо вам. Дякуємо, Наталія Юріївна. Ви не наполягаєте, да, я так розумію, на цих правках, на голосуванні? Дякую. Данило Олександрович, ви можете відреагувати? 16:18:36 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Наталія Юріївна, в мене складається таке враження, що ми живемо з вами у різних містах. Ви іноді проходитесь по Хрещатику, в Пасаж заходите. Ви там бачили малий бізнес? А це весь бізнес працює на ФОПах, весь бізнес працює на єдиному податку. Великий бізнес, в яких обсяг продажів за день перевищує обсяг встановленого ліміту на рік. Де ви бачили там малий бізнес? Малий бізнес – це бізнес на базарах, який ми не чіпаємо взагалі, який, ми все робимо для того, аби вони забезпечували себе і свою родину працею. І, дійсно, давайте об'єднаємо зусилля. Дійсно, давайте зробимо кращими ці умови. Ми готові до цього. Давайте відпрацюємо це питання. Але не прикривайте великий бізнес такими гаслами.

Н.П. В черговий раз ви знову даєте неправильну інформацію. Так, в Пасажі, в центр Києва, торгують підприємці, які знаходяться, можливо, на другій групі. Але друга група і в інших місцях торгують на базарі. Не тільки перша група на ринках торгує. Там обмеження 300 тисяч. Підіть на ринок, я була в невеличких місцях, де взагалі не розуміють, як ви їх можете заганяти під іншу систему оподаткування, чим зараз є і так далі. А РРО для них взагалі Тому ви маніпулюєте також. А для того, щоби вибрати саме такі, можливо, види діяльності, які насправді більше генерують доходу, треба критерії інші ввести і, справді, для них запропонувати обов'язкові РРО. Але ви із-за таких підприємців, де ми не навчилися Дякую. Я, правда, не зрозумів, як це стосується 58 правки. Ви наполягаєте?

Ні, Наталія Юріївна. Бєлькова, 62-а. Теж ні. Так? Наталія Юріївна, ну, ми ж домовлялися, що ви виступили. Ми ще не дійшли до 63-ї, тільки дійшли до неї. Це остання, так, по якій буде ваше заперечення? 63, наполягаєте востаннє, так? Не наполягаєте. Та ми більше з вами спілкуємось.

Ця правка стосується обертів зміни до 3 мільйонів гривень другої групи, тому що майже 10 років не переглядалися ці цифри, ми всі розуміємо, що курс вже інший, зарплатня інша, податки інші і малий бізнес, він хоче працювати чесно, але треба для цього створити умови. Я підходив на комітет з цією правкою і попрошу проголосувати за неї.

Ні, коли дійдемо до другої правки, тоді скажете. Наполягаєте? Ставлю на голосування правку номер 71 народного депутата Полякова, не підтримується комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-20 Рішення не прийнято. Правка номер 76, Дубінський. Не наполягає. 79, Королевська. Ми домовилися. Да, важко домовлятися з пані Королевською. Добре, включіть, будь ласка, мікрофон. Різні розділи, я по кешбеку більше не брала слово. Пане спікер, прошу не обговорювати. Щодо питання 79, ми пропонуємо все ж таки залишити діючі пільги для ФОПів щодо можливості не застосування РРО, і це стосується першої групи, другої, четвертої груп обсяг доходів, якщо протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень. Ну, погодьтесь, Данило Олександрович, що якщо на Хрещатику та у Пасажі обсяг буде менше другої, четвертої групи чим 1 мільйон гривень, то вони там ніколи не зможуть сплачувати оренду та ніколи там не будуть знаходитися. А якщо це маленьке містечко, де людина сплачує податки, як четверта група, але ще її оборот не досяг того розміру, то навіщо ми будемо наполягати, щоб людина застосовувала РРО? Давайте подумаємо над цією слушною пропозицією. Дякую. у мене таке враження складається, що ми цю людину обтяжуємо додатковими податками чи ми зобов'язуємо її, чи взагалі припиняємо її діяльність. Ми ж з вами що пропонуємо, ми пропонуємо скачати програмку з сайту Державної податкової служби і цією програмкою вести облік своїх операцій. В чому проблема? Якщо у неї обсяг менше мільйона, а ми робимо зараз 2,5 мільйона, це ж прекрасні речі. Дякую. Відхилити.

Дякую. Рішення не прийнято. 84. Дубінський. Не наполягає. 85. Южаніна. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 16:26:00 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я бачу, як налаштовані ви відносно прийняття цього закону, прошу, тому звернути увагу, це найголовніша поправка. Якщо ви навіть вважаєте, що програмним забезпеченням з усією звітністю, програмним РРО з усією звітністю легко користуватися, то давайте попробуємо, як ця система працює на тих ризикованих видах діяльності, які почнуть працювати з 1 жовтня наступного року. А для всіх решта другої, виключно запровадимо з 1 січня 2025 року. Але не раніше чим через 90 днів після надання висновку рішення Кабінету Міністрів України щодо готовності до промислової експлуатації програмного забезпечення фіскального сервера контролюючого органу для застосування таких програмних РРО. Це дуже важливо. Ми знаємо, що наша податкова служба тільки почала реформуватися, їй треба ще час і треба гроші для того, щоб вона технічно була готова до… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ніна Петрівна, наполягаєте на голосуванні? Дайте договорити, це остання правка Ніни Южаніної. Включіть, будь ласка. знаходяться люди, які абсолютно не мають лишніх доходів, можливості найняти людей, придбавати, відповідати, платити штрафи, для таких дорогих видів бізнесу діяльності зробіть критерії спеціальні, але не зводьте всіх людей під використання цього нового, до чого ви не готові, ми не готові.

Тобто фактично система буде працювати через 6 місяців. Через 3 місяці після прийняття закону Кабінет Міністрів повинен затвердити всі нормативні акти, а ризикові групи ми вводимо лише з 1 жовтня. Тобто буде тестовий період, буде можливість внести зміни, якщо, дійсно, отак, як ви вважаєте, хоча у нас була презентація не одна, що ця система якось працює не так. Дякую. Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати, будь ласка, запросіть, колеги, фракції, запросіть народних депутатів до залу, скоро переходимо до голосування. Правка номер 88. Поляков наполягає? Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. Справа в тому, що, як тільки що доповідачі казав, збільшили оберти до 2,5 мільйона. Але є такий момент, що обіг готівки до 1 мільйона був до касового апарату, а з 1 мільйона до 1,5 мільйона вже потрібен касовий апарат. Моя ж поправка запропонувала до 2 мільйонів – це готівкою. до речі, багато підприємців готівку заводять через термінали. Тобто люди розраховуються "по-білому" через термінали в магазинах. А вже з 2 до 3 мільйонів це вже потрібен касовий апарат. Оце ви не врахували. Можна не голосувати за цю поправку, я розумію, що це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. За 97-у народний депутат Поляков, наполягаєте? Ні? Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до голосування.

А зараз що ми пропонуємо? Що якщо людина відкрила аптеку у місцевості сільській, там, де, на жаль, сьогодні у людей доступ до ліків дуже-дуже обмежений, як і доступ до медицини після реформи Супрун, то ми пропонуємо все ж таки там не вводити цю категорію до ризикового продажу ліків на території сіл, що дасть можливість людям там не закривати зараз аптеки. Там всього продається обсяги не більш як 5 Тому що ми розуміємо, що там знайти сьогодні співробітника, який зможе скачати собі програму, пользоватися айфоном, знайти Інтернет і так далі, ну, дуже важко. Якби там всі були такі умні, то вони би там не працювали б, не жили,

професійний депутат, професійний політик, знаєте, що в Законі про реєстратора рахункових операцій є стаття 10, яка містить перелік місцевостей, перелік видів діяльності, які взагалі можуть не використовувати реєстратор розрахункових операцій. Більше того, є постанова Кабінету Міністрів, прийнята під цей закон на реалізацію 10 статті, яка також виключає відповідні місцевості з обов'язку обліковувати операції через РРО, тому все це врегульовано вже, і ми нічого не розповсюджуємо на них. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. Правка 103, Южаніна. Не наполягає. Правка... Остання правка 107. Наталія Юріївна, я сподіваюсь, ви не будете наполягати?

в цьому законопроекті. Це запровадити чекову лотерею, це європейський принцип. Ну, якщо ви вже хочете перевіряти ці чеки – ну, давайте зробимо це вибірково. Ну не треба сьогодні

хоча би на 100 кілометрів подалі, там, де у нас є депресивні райони, де сьогодні треба навпаки – стимулювати людину хоч щось, хоч щось робити, хоч якось проявити свою самозайнятість та впевненість. Тому ми не будемо голосувати за цей законопроект, пропонуємо його направити на потворне друге читання та доопрацювати, щоби стимулювати сьогодні малий та середній бізнес в країні. Дякуємо вам дуже. І вас закликаємо не голосувати. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Шановні колеги, голови фракцій, запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний номер 1073). Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Шановні народні депутати, будь ласка, займіть свої місця. Прошу підтримати та проголосувати.

За-237 Проти – 43, 32 – утримались. Дякую. Рішення прийнято. Покажіть по фракціям. "Слуга народу" – 232, "Європейська солідарність" – 1, "За майбутнє" – 2, позафракційні – 2. Рішення прийнято. Переходимо до… Інші фракції – 0. Переходимо до наступного питання порядку денного. для розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземними суб'єктами кінематографії при виробництві (створенні) фільмів в Україні (реєстраційний номер 1058). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченку Олександру Владиславовичу. Добрий вечір, колеги. У мене правок небагато. Нагадаю, про що закон. Закон дозволяє залучити в першу чергу іноземних продюсерів для зйомок в Україні. Ця норма діє в багатьох країнах Європи. Ми на комітеті дискутували, прийшли практично до консенсусу. Кілька цифр, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Маленька Грузія цього року залучила іноземних інвестицій в цю країну від кіно – 25 мільйонів доларів. Литва за 4 роки зробила це у вигляді 40 мільйонів доларів. Країни Східної Європи також в більших масштабах залучають такі інвестиції. Це додаткові робочі місця для нашої індустрії, а також для різних сервісів, таких як готельний, транспортний і так далі. На комітеті у нас була переважно дискусія з одного пункту. Це дозволити рібейт також вітчизняним кінематографістам. На жаль наразі економіка країни не дозволяє це зробити при всьому нашому великому бажанні. Теж пару цифр для того, щоб було зрозуміло. В тих деяких країнах, де діють рібейти для вітчизняних кінематографістів, вони починаються від суми 100 мільйонів євро. Це надзвичайно велика сума. У нас на підтримку кіно в перерахунку йде близько 20 мільйонів на пряму підтримку. Тому наш перший крок, це перший крок, підкреслюю – відкрити двері для наших партнерів. Для наших кіношників це також можливість отримати додаткову експертизу. Дякую.

На превеликий жаль, ми зараз почули, що для українських кінематографів таких пільг немає, не можна зробити. І це ставить їх в незручну позицію. Тобто вони не зможуть конкурувати. Саме тому я і запропонувала ті правки. Дуже прошу вас їх підтримати. Дякую. 16:38:03 ТКАЧЕНКО О.В. Дякую. З великим би задоволенням. Але ж ми не про кількість, пані Гриб, ми не про кількість кіно, ми про якість. Є велике питання до якості. Давайте спочатку розберемося з якістю, а потім будемо говорити про кількість грошей. Ваша правка комітетом відхилена. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні за правку? Наполягає. Ставлю на голосування правку номер 2 народного депутата Гриб. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали. Ми закінчили правки щодо цього законопроекту. Шановні колеги! Запросіть, будь ласка, до зали народних депутатів, тому що всі вирішили, що тут багато правок. Хто любить українське кіно, заходьте, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово заключне тоді, поки збираються народні депутати, якщо ви не заперечуєте, я дам голові комітету щодо важливості цього законопроекту для розвитку українського кіно. Кіно в Україні, вибачте. 16:40:03 ТКАЧЕНКО О.В. Під час обговорення в комітеті ми врахували декілька правок. Хотів би наголосити, що на фінансування кіно на наступний рік передбачено в бюджеті прямої підтримки 500 мільйонів гривень. Зараз разом з комітетом і міністерством іде дискусія про те, яким чином витрачати ці прямі кошти ефективно. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб, коли видається державна підтримка українському кіно, на ці фільми ходили ходили люди. Нам же не важливо видати просто гроші, нам важливо зробити так, щоб ці фільми побачив український глядач. Стосовно цього конкретного законопроекту. Це дозволяє нам не тільки залучити додаткові іноземні кошти в державу, але й отримати, що надзвичайно важливо, можливість співпраці і створення спільних проектів з провідними західними продюсерами. Тому я думаю, що ваша підтримка буде дуже слушною. І кіноіндустрія понад 2 роки чекала прийняття цього законопроекту. Тисніть зелене! Не бійтесь! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершене. Ми пройшли по всім правкам, які не були враховані комітетом. Тому ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземними суб'єктами кінематографії при виробництві (створенні) фільмів в Україні (реєстраційний номер 1058). Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Готові? Колеги, запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали.

Шановні колеги, деякі заяви у зв'язку з технічними збоями. Прошу зарахувати мій голос як "проти" по Закону номер 1073 – народний депутат Кубів. У зв'язку з тим, що при голосуванні за законопроект 1009 у мене спрацювала кнопка "за", прошу зарахувати мій голос "за" – Чернєв. Шановні депутати, прошу не розходитись, зараз перейдемо до іншого питання. Сядьте, будь ласка, займіть… Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби (реєстраційний номер 1227). Для того, щоб включити його в порядок денний пленарного засідання нам треба проголосувати та підтримати його, необхідно 226 голосів народних депутатів. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 264. Рішення прийнято. Для того, щоб розглянути його на цьому пленарному засіданні, пропоную застосувати процедуру ad hoc. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. За – 258. Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-246 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду цього законопроекту, але зразу хочу усіх повідомити, що через 15 хвилин ми будемо переходити до важливого теж законопроекту. Я думаю, що ми це питання пройдемо дуже швидко. Народний депутат Верещук Ірина Андріївна. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні громадяни України! Вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами служби. Що ми пропонуємо у даному законопроекті? Відтермінувати майбутнім військовослужбовцям призов на строкову військову службу в разі виявлення бажання здобути первинне військове звання офіцерського складу на весь період проведення військової підготовки. Також ми маємо на меті на законодавчому рівні надати можливість служити на офіцерських посадах особам, які не мають офіцерських звань, але які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, віком від 20 до 30 років, та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу. Водночас, з метою збереження льотного потенціалу Збройних Сил України нами пропонується збільшити мінімальний строк служби за контрактом для осіб офіцерського складу з числа військовослужбовців льотного складу авіації з 5 до 10 років. Ще одна мета даного законопроекту. Унормувати на законодавчому рівні питання про невходження до чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місця служби, дезертирували або добровільно здалися в полон Щодо висновку Головного науково-експертного управління. Головне науково-експертне управління вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Дякую за увагу. Прошу підтримати Дякую вам. Я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яну Володимирівну Безуглу. Будь ласка, Мар'яна Володимирівна. Шановний головуючий, шановні депутати, товариство! Комітет з питань національної безпеки оборони та розвідки на своєму засіданні, що відбулося 18 вересня, розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби (реєстраційний номер 1227). Під час обговорення законопроекту народні депутати України, члени комітету, підтримали запропоновані у проекті зміни, а також висловили деякі пропозиції стосовно доопрацювання законопроекту між читаннями. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект, дійшло висновку, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу із врахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Отже, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту в першому читанні прийняти його за основу. Рішення було прийняте одноголосно. Колеги, це ще один крок вперед відносно унормування і визначення якісного і кількісного складу наших Збройних Сил. Відповідно, прошу його підтримати, щоб ми рухалися далі, знали, скільки у нас воїнів, скільки загалом персоналу у Збройних Силах і могли їх належним чином регулювати та забезпечувати потенціал у їхньому розвитку. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є необхідність обговорювати це питання? Є, тоді прошу записатися: два – за, два – проти, будь ласка. Так, я запрошую до слова народного депутата Михайла Михайловича Лабу, фракція політичної партії "Слуга народу". Будь ласка, Михайло Михайлович. Доброго дня! Шановні колеги, даний законопроект також передбачає автоматичне призупинення виплат військовослужбовцям, які покинули свої місця несення служби, також підтримую у цій частині, прошу підтримати. Дякую. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Ярослава Івановича Железняка, політична партія "Голос". 16:49:57 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Прошу передати слово Сергію Рахманіну. Дякую. Шановні колеги, ми будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні. Я колегам пропоную долучитися до цього, але є одне дуже суттєве зауваження. В цьому законі, законопроекті, згадується, є посилання на 430 статтю Кримінального кодексу, це добровільна здача в полон, це та норма, яка дуже давно потребує уточнення. І я просто звертаю увагу наших колег, що цей закон, у ньому буде серйозна вада, якщо ми не приведемо у відповідність з реаліями життя 430 норму Кримінального кодексу щодо добровільної здачі у полон, яку давно треба оновити. Тому що дуже багато різних випадків, дуже багато дискреції, дуже багато вільного тлумачення щодо цієї норми. Тому я звернув би увагу колег, особливо з правоохоронного комітету, про необхідність зміни цієї статті Кримінального кодексу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ще два виступи і я попрошу голів фракцій запросити депутатів, щоб займали свої місця для голосування. І я надаю слово для виступу народному депутату Величковичу Миколі Романовичу, політична партія "Європейська солідарність".

безперечно, хочу висловити підтримку закону в тому вигляді, який він зараз є, і одноразово пояснити. Головною суттю, суттєвим питанням цього закону є, дійсно, призупинення військової служби для осіб, які самовільно залишили військову частину або взагалі дезертирували з лав Збройних Сил. Про що саме йде мова? На жаль, на протязі вже більше ніж 5 років ми несемо жахливу спадщину першої, другої, частково третьої хвилі мобілізації, це ті військовослужбовці, які залишили свої військові частини, не виконували обов'язки і продовжують рахуватися в СЗЧ. І саме дивне, що до сьогоднішнього дня включно продовжують рахуватися у складі Збройний Сил України. Законопроект направлений на те, основна суть законопроекту, щоб служба таким особам призупинялася, відповідно призупинялися всі виплати. І саме головне, як зазначив доповідач закону, загальна чисельність цих військовослужбовців, а це по різним оцінкам від 8 до 10 тисяч чоловік, не рахувалися в загальну суму чисельності Збройних Сил. Крім того, підтримую позицію фракції "Голос" стосовно того, що ряд положень закону, зокрема стосовно здачі в полон, дійсно, потребують суттєвого доопрацювання. Тому що це теж певним чином спадщина від радянських часів і перших, можливо, років незалежності, коли документи просто переводились на державну мову, незважаючи на їх суть. Дякую за увагу. Прошу підтримати законопроект. Валентин Наливайченко, перепрошую. 16:53:04 НАЛИВАЙЧЕНКО В.О. Шановні колеги! Фракція "Батьківщина", Валентин Наливайченко. Ми справді виступаємо як фракція "Батьківщина" за те, щоб військовий обов'язок був почесним, а військова служба престижною в Україні. Ми підтримуємо тих волонтерів з Комітету нацбезпеки і профахових військових, які склали цей законопроект, він заслуговую на підтримку. Але ми також відзначаємо, що настав час новому керівництву Міністерства оборони приходити у Верховну Раду, брати участь і представляти такі важливі законопроекти. Оскільки ми як фракція, все ж таки, очікували, що до цього законопроекту запропонують в тому числі положення щодо статусу членів сім'ї кожного українського військового, а головне – захисту їх. Раз. Ми чекаємо, все ж таки, від нового керівництва, міністра оборони щодо військових пенсіонерів, щодо ветеранів конкретних законодавчих пропозицій. Щодо цього закону пропозиція підтримати і голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Щиро вдячний вам. Шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Я попрошу всіх зайти в зал, ми переходимо до голосування. Шановні колеги, займіть свої місця, будь ласка. Готові до голосування? Так. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1227) про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби. Шановні депутати, ви готові до голосування? Тоді прошу народних депутатів голосувати та підтримати.

За-275 Рішення прийнято. Шановні народні депутати, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1227) про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби. Прошу підготуватися до голосування. Прошу голосувати та підтримати.

16:56:02 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олексійовичу. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропоновано до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (реєстраційний номер 1059).

Шановні колеги, дуже коротко про законопроект 1059 та найбільш дискусійне питання – пайову участь. Комітет економічного розвитку, на нашу думку, знайшов компромісне… компромісний вихід із цієї… із ситуації, яка склалася, та дискусій, які мали. У ваших матеріалах, які роздані, прошу звернути увагу на правку номер 109, яка була підтримана комітетом. В ній йдеться про те, що пайовий внесок скасовується, починаючи з 2021 року. У 2020 році діє перехідний період, під час якого встановлюється фіксована однакова ставка пайової участі: 4 відсотки для нежитлових будівель та споруд, 2 відсотки для житлових будинків, нуль відсотків для промислового будівництва та інших об'єктів, які мають соціальне значення. Конкретний перелік об'єктів, також яким встановлюється ставка нуль відсотків, є в правці номер 109, яка є у ваших матеріалах. База, від якої визначається відсоток пайової участі для житлових будинків, розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, які затверджуються наказом Міністерства розвитку громад та територій України. Для нежитлових будинків відсоток пайової участі розраховується від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об'єкта будівництва в експлуатацію. Кошти, отримані як пайова участь можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту. Я підкреслюю, це є компромісний компромісний варіант законопроекту 1059, який підтримав Комітет економічного розвитку, Кабінет Міністрів України та Асоціація міст України. За час підготовки до другого читання до комітету надійшло 122 пропозиції народних депутатів, з яких за результатами розгляду комітетом 9 було враховано, 113 відхилено. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону №1059 прийняти в другому читанні та в цілому з подальшими техніко-юридичним опрацюванням. Дякую. Дякую, Роксолана Андріївна. Правка номер 3, народний депутат Шпенов. Немає в залі. Правка номер 10, народний депутат Нагаєвський. Народний депутат Нагаєвський. Включіть мікрофон Нагаєвському, будь ласка. 16:59:11 НАГАЄВСЬКИЙ А.С. Доброго дня! Дякую. Законопроект, який прийнято в першому читанні, передбачає зміни до Земельного кодексу щодо довірчої власності на земельні ділянки. Однак вони дуже лаконічні, ми з колегами з нашого комітету Чайківським, Івченком та Тарасовим пропонуємо більш чітко врегулювати питання довірчої власності на земельні ділянки. Зокрема, ми пропонуємо включення положення про те, що земельні ділянки державної та комунальної власності не можуть бути об'єктами права довірчої власності. Також більшість майна, яке буде передане у довірчу власність, має бути повернуто боржнику і після виплати заборгованості. І тут потрібна гарантія, що це майно залишиться у такому вигляді, як і було передане у довірчу власність. Тому також правками пропонується деякі обмеження, а саме, довірчий власник не має права без погодження із засновками довірчої власності здійснювати поділ, об'єднання земельних ділянок, погоджувати документацію землеустрою, ініціювати питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відчужувати земельну ділянку в порядку її викупу для суспільних потреб. Тому вважаю, що ці правки дуже важливі, прошу підтримати і наполягаю на голосуванні. Дякую. Шановні колеги, є позиція народного депутата, є позиція заступника голови комітету: підтримати та врахувати цю правку. Вона дуже...

не змінювати Регламент Верховної Ради України. Шановні народні депутати, прошу зайняти свої місця та підготуватися до голосування і прохання не розходитися, це важливий закон. Я думаю, що деякі з правок, які були відхилені, треба буде підтримати. Є така позиція і народних депутатів, є така позиція і членів комітету Верховної Ради України. Запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали, ще раз прошу голів фракцій.

Готові до голосування? Вставте карточки, будь ласка, всі ще раз, хто виходив. Шановні народні депутати, ставлю на голосування правку номер 10 народного депутата Нагаєвського. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 287. Правка врахована. Правка номер 10 врахована. Правка номер 12 народного депутата Нагаєвського. Народний депутат Нагаєвський, будь ласка. 17:02:27 НАГАЄВСЬКИЙ А.С. Прошу також поставити на голосування і підтримати дану правку. само, членів комітету – підтримати цю правку. Озвучте, будь ласка, правку. Шановні колеги, чи треба озвучувати правку чи… Вона є, вона прописана. Тоді я ставлю на голосування правку номер 12 народного депутата Нагаєвського. Прошу підтримати та проголосувати.

За-278 Рішення прийнято. Правка номер 12 народного депутата Нагаєвського врахована. Правка номер 13, Івченко. Не наполягає? Дякую. Фріс. Не наполягає. Івченко? Не наполягає. Правка номер 16 народного депутата Нагаєвського. Наполягаю та також прошу підтримати. Нагадую, що це правка і від інших депутатів, інших фракцій нашого комітету: Чайківський, це позафракційний, Івченко – "Батьківщина" і Тарасов, це з нашої фракції. Тому прощу ще раз підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція і вона підтримується членами комітету і різними політичними голосування правку номер 12 народного депутата Нагаєвського. Прошу підтримати та проголосувати. За – 284. Рішення прийнято. Правка номер 16 врахована. Шановні народні депутати, прохання не розходитись. Я думаю, що ми досить швидко зможемо пройти по цьому проекту. У Івченка є, є, наполягаєте? Правка номер 17, Івченко. 17:04:39 ІВЧЕНКО В.Є. Шановні колеги, хочу подякувати за те, що підтримані ці три правки. Вони врегульовують Земельний кодекс. Якщо буде проголосований закон і буде введена довірча власність, досить важливо, щоб в Земельному кодексі були врегульовані питання. Але "Батьківщина" не буде голосувати за даний законопроект у зв'язку з тим, що а) фактично скасовується пайова участь 21-го року. Тобто на наступний рік це половина тих коштів, можливо, це компроміс, але це не вихід з положення. І друге – це довірча власність, яка без суду і слідства буде забирати майно, землю і так далі. Ми все ж таки наполягали правками, щоб це було за рішенням суду. Але комітет вирішив, він відхилив ці норми. Тому наша позиція такова: почати ті правки, які проголосовані. Ще раз хочу всім подякувати. Дякую. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи буде коректно, якщо я зараз дам слово тим народним депутатам, які наполягають на своїх правках? Так. Хто наполягає? Батенко Тарас Іванович. Совсун Інна, бачу. Батенко Тарас Іванович. Включіть, будь ласка, мікрофон. і межі компромісу, бо так виглядає, що це не компроміс, це хитрість, яка закладається в даний законопроект. Ми ліквідовуємо філософію пайової участі забудовників, але при тому в "Перехідних положеннях" закону ми записуємо, що пайова участь дійсна тільки на 2020 рік. А 21-й рік? А 22-й рік? Що це за така межа компромісу, яка вичерпується тільки одним роком? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вибачте, Тарасе Івановичу, але особливо було приємно спостерігати за Галиною Янченко. Совсун Інна, фракція "Голос". Я навпаки хочу подякувати всім, хто залучився в обговорення цього складного, направду, законопроекту і колегам з комітету освітнього, і колегам з комітету економічного. Ми розуміємо, що тут дуже тяжко було визначити правильну межу компромісу. Я дуже сподіваюся, що той компроміс, який зараз запропонований, він спрацює і що за період перехідний ми знайдемо адекватні компенсатори, які зможуть компенсувати місцевим громадам вартість… кошти, які можуть бути втрачені в результаті відміни пайової участі через півтора року. І сподіваюся, що ми спільно всім парламентом і урядом будемо над цим працювати. Ще раз дякую всім залученим. Фракція "Голос" буде підтримувати законопроект в цьому читанні. Дякую. Шановний пане спікер, шановні колеги, шановні громадяни України! Я теж змушений сказати, що я відмовляюся від своєї правки, яку я подав за номером 41. Я вважаю, що це був фактично один із перших прикладів того, що в Україні парламент стає парламентом і багато в чому завдяки Комітету економічного розвитку і особисто голові пану Наталусі. Дійсно, нам вдалося зробити, найти той компроміс, який дійсно чекає суспільство. Я дуже вдячний і я хотів би наголосити, мені б дуже хотілося б, щоб колеги з партії "Слуга народу" зрозуміли, що вони не володіють істиною в останній інстанції, і щоб ми далі просувались в тому ж ракурсі, коли ви будете дослухатися до представників інших політичних сил. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, чи є… Хтось ще наполягає? Може перейдемо до голосування, шановні колеги? Давайте голосувати. Важкий закон дійсно, ну, було багато правок, дуже була складна дискусія в комітеті. Якщо ви не наполягаєте, я все ж таки пропоную поставити цей важливий, але складний, непростий закон на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (реєстраційний номер 1059). Народні депутати… З урахуванням техніко-юридичних правок. Народні депутати, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Готові? Шановні народні депутати, прошу голосувати та підтримати.

За-272 Проти – 6, утримались - 18. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні народні депутати, я всіх вітаю. Це особливо хотілось би подякувати комітету, це була досить важлива і непроста робота. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави (реєстраційний номер 1011). Це друге читання. Він… Там немає майже правок, тому прохання не розходитись. Слово надається члену Комітету з питань національної безпеки і оборони Веніславському Федору Володимировичу. Федір Володимирович, якщо можна, не дуже… Дуже лаконічно. Шановні колеги, це законопроект, який внесено Президентом, нами з вами проголосовано в першому читанні. До другого читання надійшли дві правки народного депутата Наливайченка. Комітет, який сьогодні розглядав це питання, рекомендував першу правку підтримати, другу правку відхилити. Тому просимо проголосувати за цей закон в цілому і з урахуванням тих правок, які внесено народним депутатом Наливайченком, підтримати першу, відкликати другу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правка номер 2, народного депутата Наливайченка. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Але, колеги, будь ласка, займіть місця, після цього переходимо до голосування за закон у другому читанні. Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ми ще раз наголошуємо на тому, що план дій з оборони країни справді є складовою оборонного планування країни. Разом з тим, Президент України – Верховний Головнокомандувач, має отримати за законом право і можливість включати повні можливості Ради національної безпеки і оборони України як контролюючого і координуючого органу усіх сил оборони і безпеки для того, щоб обороняти рідну землю. Наполягання моє професійне полягає в наступному. Виконавча влада – дуже добре. Вона виконає завдання Президента, складе свій план і подасть його. Але куди? Моя пропозиція: допомогти обороні і безпеці держави і Раду національної безпеки і оборони України використати на всі сто відсотків і пояснюю чому. Те, що невідомо уряду або неурядовим установам, відомо членам Ради національної безпеки і оборони, насамперед в плані, який має бути затверджений після цього Президентом. В цьому сумнівів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, наполягаєте на правці, на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 2, народного депутата Наливайченка. Комітет її не підтримує. Прошу визначатись та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон. Прошу всіх зайняти місця. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави (реєстраційний номер 1011). Прохання всіх зайняти свої місця, підготуватись до голосування. Готові? Прошу підтримати та голосувати.

За-286 Проти – 1, утримались – 6. Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнятий в цілому. Руслане Олексійовичу, даю вам слово. Вельмишановні колеги, є ще один в нас акт щодо усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів. 19 вересня 2019 року Верховною Радою України був прийнятий в другому читанні та в цілому Закон України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстраційний номер 1062). Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України потрібно усунути деякі неузгодженості у певних положеннях зазначеного закону. Пропозиції щодо усунення неузгодженостей вам також роздані, там випадково попали два пункти з попередньої редакції. Якщо не буде заперечень, я ставлю цей документ на голосування, для прийняття. Немає заперечень. З мотивів. Будь ласка, народний депутат Геращенко Ірина Володимирівна. Будь ласка. Дорогі виборці всіх фракцій, всіх політичних сил. Ми маємо роз'яснити, що відбувається зараз в сесійній залі. 19 вересня в турборежимі Верховна Рада України тиснула тиснула зеленою кнопкою за законопроект. І це вже другий випадок, коли тепер з'ясовується, що там є неузгодженості, і ми переголосовуємо. Чи то неузгодженості, чи може туди впхали впхали щось лобістське, зала не знає цього. Але зараз ставлять на голосування неузгодженості. Наша політична сила звертається до вас, шановні колеги, організувати роботу нормально, не в турборежимі, щоб ми спокійно йшли по поправкам, щоб зала розуміла, що вона голосує. Щоби потім Голові Верховної Ради України, шановному спікеру, не приходилося переголосовувати, щоби він підписував коректні документи. Відмовтесь, будь ласка, від оцієї спішки, яка не дає поки що, розумієте, позитивного ефекту. Не треба коментувати мій виступ. Це позиція нашої політичної сили. Ми закликаємо вас просто перестати, знаєте, ваші ж помилки щодня потім виправляти. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозиції, які внесені щодо неузгодженостей у текст прийнятого Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстраційний номер 1062). Шановні депутати, я прошу підготуватися до голосування. Готові? Шановні депутати, прошу підтримати і проголосувати, будь ласка.

про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період (реєстраційний номер 1224). Пропоную його розглянути за скороченою процедурою.

За-237 Рішення прийнято. Слово надається заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безуглій Мар'яні Володимирівні. Але, шановні колеги, у нас залишилося цей і ще один законопроект, якщо ми швидко пройдемо, я сподіваюся, що ми зможемо раніше закрити вечірнє засідання Верховної Ради України. до вашої уваги пропонується, поданий народними депутатами України, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період (реєстраційний номер 1224). Метою законопроекту є законодавче врегулювання права на застосування бойової техніки, зброї з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил України та Державною спеціальною службою транспорту в особливий період, а також застосування спеціальних засобів підрозділами охорони Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період до введення воєнного стану та після його припинення або скасування. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та звертає увагу на таке. Вбачає цілком прийнятним та виправданим поширення можливості застосування зброї та бойової техніки не лише в мирний час, а під час дій особливого періоду. Пропонує доповнити абзац десятий у статті 1.1 Закону України "Про Збройні Сили України" Я не буду зупинятися, загалом додаткові рекомендації Головного науково-експертного управління щодо унормування термінології та деякого покращення, враховуючи ті зміни термінологічні, які сталися Дякую. Колеги, давайте притримуватись регламенту, 10 секунд. Колеги, давайте готуватись до виступу так, щоб ми вкладались в регламент. колеги… прошу. Від комітету теж дайте ще хвилину, якщо від комітету. 17:20:41 БЕЗУГЛА М.В. Дякую. Якщо дуже коротко, ми легалізуємо використання зброї та військової техніки в особливий період. І допомагаємо нашим військовим захищати країну в тій ситуації, яку ми маємо наразі не в умовах воєнного стану. Дякую, зала. Перепрошую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатися від фракцій: два – за, два – проти. Чи є необхідність обговорювати це питання? Ні. Ні… Колеги, да, тоді давайте так, є у "Батьківщини" бажання виступити. Дві хвилини Іван Григорович Крулько… Кириленко, вибачте. Вже вечір, бачите. Шановний пане Голово, шановні колеги! Подивіться на сьогоднішній порядок денний і подивіться на ухвалені рішення. Автори законопроектів – виключно народні депутати, рішення епохальні. Інколи на такі рішення знадобилося залу цьому в попередніх скликаннях по півроку. Друзі, я звертаюся до Голови Верховної Ради. Дякую за дуже толерантне ведення, якого давненько ми не бачили. Але, друзі, яка жарка дискусія йде по кожному законопроекту, яка аргументація, не подвергаю сомнению, сумнівів тому, що люди готуються. Урядова ложа пуста. Ми для кого це голосуємо? Парламентсько-президентська форма правління. Ми сьогодні проголосували, а Президент підписав. Завтра виконувати тим, хто от тут повинен сидіти, вони повинні супроводжувати ці закони, вони повинні чути цю дискусію, їм завтра їх виконувати. Вони завтра отримають, а вони для них чужі, вони їх не чули і не бачили. Тому побажання. Так, як і було раніше, завжди презентується закон, міністр, міністр в урядовій ложі, і він має слово, і він має приймати участь у дискусії – парламентсько-президентська форма правління. Уряд і парламентська більшість – це єдине ціле. Дякую. нашим колегам, я думаю, що ми передамо нашим колегам це побажання народних депутатів України. Хто ще бажає виступити? Німченко Василь Іванович. Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа – За життя" . По-перше, я тут почув стосовно особливо порядку, яким законодавчим актом встановлюється особливий порядок, особливий порядок, який дає можливість застосувати Збройні Сили. Проти кого? Застосувати вогнепальну зброю. Проти кого? Що таке "особливий порядок"? Право знає: "надзвичайний стан" і "військовий стан", і це все вказано в статті 106, як воно вирішується, і в тому числі стосовно агресії. На жаль, на протязі 5 років ніхто так і не поставив, я маю на увазі Президент, питання перед Верховною Радою про те, що в нас є збройна агресія, і Верховна Рада повинна була прийняти рішення. Зате ми знаємо, що була застосована по наказу Президента бомбардировочна авіація. От про що йде мова. Чи не йдеться тут про застосування армії проти свого народу? Це стаття Гаазького трибуналу, це злочин проти людяності. Щоб ми не завели оцю… в оцей фарватер своїм рішенням. Для цього повинна бути, я погоджусь з колегою про те, що це – епохальне рішення. Почитайте в Законі про Збройні Сили, про оборону, де вказано, що не можуть використовуватися Збройні Сили України за виключенням, виключно коли і де, і як. А ми сейчас кажемо про особливий стан. Хтось придумав, два колеги чи три, хтось звернувся з цим законопроектом. Тут є проблеми? Дійсно, є проблеми, але вони повинні вирішуватися у фарватері права. Спасибі. І тому при таких… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, бажаючих виступити… З мотивів, генерал Забродський Михайло Віталійович. 17:25:25 ЗАБРОДСЬКИЙ М.В. Дякую, пане Голово. Перш за все я хотів би зауважити шановному колезі, мова йде не про якийсь "особливий порядок", там видно погано чути, а про "особливий період", який в країні настає з моменту оголошення мобілізації, але діє до оголошення стану війни. Так ось, довідково, як говорять у Збройних Силах, особливий період в Україні настав з березня 2014 року і продовжується до цих пір. Суть закону коротко і по суті. Є порядок застосування зброї, військової техніки в мирний час, а є порядок застосування зброї і військової техніки у воєнний час. Цей закон захищає визначає, що зброю і техніку Збройні Сили і решта складових сектору безпеки і оброни може застосовувати в особливий період. Ось коротко суть цього закону. Щоб було понятно взагалі, хочу нагадати шановним колегам випадок прикордонника Колмогорова, місто Маріуполь, застосування зброї. Один з доводів на суді – неправомірне застосування, в итоге – 13 років позбавлення воли. Цей закон захищає тих, хто захищає наш з вами, в тому числі присутніх тут. Насправді, завдяки українській армії у нас сьогодні є можливість сьогодні тут бути і українському народу. Тому, шановні колеги, я прошу запросити до залу народних депутатів України, підготуватися до голосування. Ставлю на голосування питання про прийняття за основу в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період (реєстраційний номер 1224). Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування, прошу підтримати та проголосувати. За-278 Проти – 5, утримались 0. Дякую. Рішення прийнято. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 1224. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. Рішення прийнято. 238 – за. Переходимо до останнього питання порядку денного. Вам запропонований проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів

За-239 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропоную застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-235 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропоную розглянути вищезазначене питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати. За-233 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Гетманцеву Данилу Олександровичу. Данило Олександрович, прошу до виступу.

на ваш розгляд внесено проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України про захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (реєстраційний номер 1230). Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 19 вересня 19-го року (протокол номер 4) розглянув та підтримав даний законопроект України. Також інформую вас, що минулого тижня, під час проведення робочої групи ми детально обговорили текст та зміст законопроекту разом зі спільнотою, представниками національного та міжнародного бізнесу, представниками Державної фіскальної служби, Державної митної служби, групою експертів з Міністерства фінансів, які не один рік працювали над текстом, узгодженнями до цього акту, Європейської Бізнес Асоціації та народними депутатами України. Всі учасники вітають наближення норм українського законодавства до норм Регламенту Європейського Союзу, а сам законопроект отримав схвальну оцінку Делегації Європейського Союзу в Україні. Разом з тим, делегація висловила зауваження щодо необхідності приведення визначеного терміну "контрафактні товари", який міститься у законопроекті, у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу. Даним законопроектом ми разом з вами стимулюємо та підтримуємо важливі сфери життєдіяльності нашої країни. По-перше, це покращення іміджу України і як наслідок підвищення інвестиційної та економічної діяльності. Адже даним законопроектом імплементуються норми ЄС. Без сумнівів, даний акт допоможе новій Митній службі України в налагодженні прозорої та ефективної роботи з виявлення контрафактних товарів, обсяг яких катастрофічно заповнює ринок країни. Правоохоронні органи не витрачатимуть часу та ресурсів на пошук таких товарів, а продавці та покупці, які, можливо, попали в оману шахраїв, не витрачатимуть кошти. По-друге, бізнес, який працює "вбілу", а ми з вами прагнемо, щоб такий бізнес Дайте, будь ласка, хвилину. Тому що Олександр Володимирович виступає від комітету одночасно. І саме головне. По-третє, цей законопроект захищає права та інтереси наших громадян як потенційних споживачів таких товарів, які визначені цим законопроектом як контрафактні, а іншими словами, підробленими, фейками. Ганебна практика допуску таких товарів, які часто створюють небезпеку для здоров'я людей, неприпустима. І це стосується не тільки взуття чи одягу, або запасних частин для автомобілів чи сільгосптехніки. Це стосується медицини, продуктів харчування, продуктів хімічної галузі і що саме небезпечне – дитячих іграшок, дитячого одягу, засобів гігієни тощо. Всі добре розуміють, що простіше зупинити цілий контейнер з контрафактом, ніж потім шукати та вилучати його по всій країні. Розуміючи необхідність приведення законодавства України з питань державної митної справи у відповідність до законодавство ЄС та враховуючи інтереси держави, бізнесу і людей, прошу колег підтримати і прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую, Олександре Володимировичу. На жаль, ми не змогли заслухати ініціатора законопроекту. Тому переходимо до обговорення. Скажіть, будь ласка, чи необхідне обговорення цього законопроекту? Є необхідність. Прошу записатись: два – за, два – проти від фракцій. Клименко Юлія Леонідівна, фракція "Голос". мені не треба. Я швидко говорю, 4 мені не треба. Колеги, я звертаю увагу, що цей той законопроект, де диявол криється в деталях. Тому давайте ми , звичайно фракція "Голос" буде підтримувати його в першому читанні, тому що нам дійсно потрібен цей законопроект, але я вас закликаю в комітетах і між собою, ви заклали норму, яка не дозволяє визначати контрафактні товари. І фактично у нас будь-який товар контрафактний, який буде переміщуватись через кордон, не буде контрафактним, що для того, щоб його визначити, треба рішення суду країни-виробника. Це означає, що вам треба буде рішення країни Британії, не знаю, Америки, Китаю і всього іншого для того, щоб визнати його контрафактним. Будь ласка, зверніть увагу, щоб ми замість того, щоб прийняти гарний законопроект, не прийняли законопроект, який буде підтримувати контрабандистів. Дякую дуже. Шановні колеги, я зразу хотів би сказати, що ми не ставимо за скороченою процедурою, тому підемо по повній процедурі, буде можливість його опрацювати в комітетах. Чи є тоді бажання зараз… Ні, ви ж сказали, що ви надаєте "Голосу"? вони взяли, але сказали, що говорять швидко. Дякую. Андрій Іванович Ніколаєнко, "Батьківщина". і тим, як воно зазначено в цьому проекті закону на даний момент, хоча мій колега по комітету сказав, що нас підтримують європейські партнери, саме вони висловили критичні зауваження по приведенню терміну "контрафактні товари" у відповідність саме до норм законодавства ЄС, тому що ця буде ситуація з судами, що сказали. І плюс деякі норми цього законопроекту створюють нам проблему для експорту товарів з України, особливо в країни ЄС, де ми найбільше експортуємо таких товарів, які створюють певну конкуренцію там, і тим самим зможуть наші європейські партнери бути жорсткими і строгими до нас. Плюс є ризик того, що Україна попаде в список 301 Сполучених Штатів як країна, яка не захищає належним чином права інтелектуальної власності і відповідно ринок підробок, і піратський. Тому законопроект в цілому правильний. Але, дійсно, ці от деталі, в яких криється диявол, треба вичистити, і ми вважаємо, що треба більш спокійно без турборежиму попрацювати, інакше можемо зробити гірше, намагаючись зробити щось гарне. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Івановичу. З мотивів – Климпуш-Цинцадзе. Дуже дякую. Шановні колеги, можливо, це буде той випадок, коли нарешті дослухаються до висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу і врахують зауваження щодо приведення… щодо необхідності приведення цього законопроекту до реальних директив Європейського Союзу. Бо під хорошими, красивими гаслами і красивими назвами подекуди ось так пропонується запихнути норми, які повністю спотворюють назву законопроекту і задекларовану ціль законопроекту. Тому знову ж таки ми також від фракції "Європейська солідарність" долучаємося до колег, які закликають визначення контрафакту, визначити відповідно до директив Європейського Союзу. Ми тільки минулим скликанням парламенту спромоглися зробити реальний прорив в захисті прав інтелектуальної власності. Давайте не руйнувати досягнення попередників. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я так розумію, всі бажаючі виступили. Пропоную переходити до голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проекту Закону (реєстраційний номер 1230) про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення

За-255 Проти – 0, утримались – 21. Рішення прийнято. Шановні колеги, я хотів би всім подякувати за ефективну… Оголошення? буквально одне оголошення. Відповідно до статті 60 прим. Закону "Про Регламент Верховної Ради України" створено міжфракційне депутатське об'єднання "Blockchain for Ukraine". Головою цього об'єднання обрано народного депутата Жмеренецького Олексія Сергійовича. 17:39:52 ГОЛОВУЮЧИЙ. Також було створено міжфракційне об'єднання "За Одещину". Шановні колеги, я всім дякую за ефективну роботу. Дякую і сподіваюсь на ефективну роботу у ваших округах. Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим. Дякую